Уважаеми колеги, заемете местата си. Продължаваме с второто четене на Законопроекта.

АДЛЕН ШЕВКЕД: „Право на достъп до досие Чл. 97. Представителят има право на достъп до досието на обекта на индустриална собственост, за който е упълномощен и има право да получи копие на документите от досието, което се съхранява в Патентното ведомство по реда и при условията, определени с акт на председателя на Патентното ведомство. Заверка на документи Чл. 98. При упражняване на професията си представителят има право да заверява копия от документи, които са му предоставени във връзка или по повод на защитата на правата върху обектите на индустриална собственост на негов клиент, които имат силата на официални документи пред Патентното ведомство. Възнаграждение Чл. 99. Представителят има право на възнаграждение за своя труд, което се определя по споразумение между него и клиента. Клиентска сметка Чл. 100. (1) Паричните средства, които клиентът предоставя за разходване от представителя, може да се внесат в банка по клиентска сметка. Сумите по клиентската сметка не са част от имуществото на представителя и не подлежат на запориране. (2) По клиентската сметка се превеждат суми за заплащане на: 1. разноски и държавни такси; 2. възнаграждения на трети лица, различни от представителя. (3) Представителят е длъжен да представи на клиента си отчет в писмен вид за изразходваните средства. Задължения на представителите Чл. 101. (1) В своята дейност представителят е длъжен: 1. да се ръководи от върховенството на закона и добрите нрави; 2. да упражнява добросъвестно професията и да не уронва престижа ѝ; 3. да действа с оглед на поръчката и интереса на клиента; 4. да уведомява клиента при наличие на конфликт на интереси; 5. да пази в тайна информацията, която е узнал във връзка с упражняване на професията; задължението се прилага и в случаите, когато представителят временно е преустановил упражняването на професията или когато е отписан от регистъра; 6. да поддържа застраховка „Професионална отговорност“. (2) Представителят няма право: 1. да използва способи за привличане на клиенти, несъвместими с професионалната етика; 2. да поема работа, за изпълнението на която знае, че не притежава необходимите знания и подготовка; 3. да поема представителство, ако за същия обект е представлявал или представлява друго лице, чиито интереси са в конфликт с интересите на лицето, което иска представителство. Отказ от представителство Чл. 102. (1) Представителят може да се откаже от поетото представителство, ако доверието между него и клиента е нарушено, ако клиентът не съдейства или не плати уговорено възнаграждение или е налице друга основателна причина. причина. (2) Представителството се счита за прекратено от датата на писменото уведомяване на клиента. (3) По отношение на Патентното ведомство представителството се счита за прекратено от датата, на която е постъпило писменото уведомление в Патентното ведомство. (4) В едномесечен срок от датата на прекратяване на представителството по ал. 2 представителят е длъжен: 1. да информира клиента за получена кореспонденция по обекта на индустриална собственост, по който е осъществено представителство; 2. да върне на клиента или на посочено от него лице оригиналите на всички документи, които са му били поверени; представителят има право да задържи за себе си само копия на тези документи. Задължения след прекратяване на дейността Чл. 103. Представителят е длъжен в едномесечен срок от датата на отписването от регистъра: 1. да уведоми всички свои клиенти, които са го упълномощили да ги представлява; 2. да предаде на клиента или на посочено от него лице оригиналите на всички документи, които са му били поверени; 3. да предприеме всички необходими действия, за да бъдат опазени интересите на клиента. Права и задължения на дружествата/съдружията на представители и адвокати Чл. 104. Разпоредбите на чл. 96-103 се прилагат съответно и за дружествата или съдружията на представители по индустриална собственост и адвокатите, извършващи дейност по представителство по този закон. Имуществена отговорност на лицата, извършващи дейност по представителство и техните дружества или съдружия Чл. 105. (1) Представителите и адвокатите, упражняващи дейност по представителство по индустриална собственост на територията на Република България, и техните дружества или съдружия носят имуществена отговорност за вредите, причинени от виновно неизпълнение на техните професионални задължения.

Представителите и адвокатите, упражняващи дейност по представителство по индустриална собственост, включително като членове на дружество или съдружие, са длъжни да имат сключена застраховка „Професионална отговорност“ за вредите, които може да настъпят вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. им. (2) Минималната застрахователна сума е 20 000 лв. за едно застрахователно събитие и 60 000 лв. за всички застрахователни събития за срока на застраховката по ал. 1. ал. 1. (3) Когато представителят упражнява и адвокатска или друга съвместима дейност, към застраховката „Професионална отговорност“, която е сключил във връзка с тази дейност, се допуска да бъдат включени и рискове, които да покрият отговорността от вредите, които могат да настъпят от виновно неизпълнение неизпълнение на задълженията му по този закон. (4) На представители, дружества или съдружия се признава застраховка „Професионална отговорност“, издадена в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, когато застраховката има действие, покриващо дейността му на територията на Република България. (5) Застраховката по ал. 1 се сключва за срок от една година и покрива отговорността на застрахования по писмени претенции, предявени в срока на действие на застрахователния договор, за: 1. неправомерни действия или бездействия на застрахования при или по повод изпълнение на неговите задължения, извършени в срока на договора; 2. неправомерни действия или бездействия на застрахования при или по повод изпълнение на неговите задължения, извършени периода от ретроактивната дата до сключването на договора; в този случай застрахователят не отговаря за вреди, настъпили преди сключването на застрахователния договор. (6) Ретроактивна дата по смисъла на ал. 5, т. 2 е датата на започване на дейност по представителство по индустриална собственост от лицата по ал. 1. лицата, които са упражнявали дейност повече от 5 години, ретроактивната дата е 5 години преди сключването на застрахователния договор. (7) Застрахователният договор се сключва от лицата по ал. 1 в 15-дневен срок от започване на професионалната му дейност, като за периода от датата на започване на професионалната му дейност се договаря ретроактивно покритие по чл. 355 от Кодекса за застраховането, в т. ч. за вреди, настъпили през ретроактивния период, без да се засяга действието на чл. 355, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането. (8) Застраховката се подновява ежегодно без прекъсване за времето, през което лицата по ал. 1 упражняват представителство по индустриална собственост. (9) При прекратяване на дейността лицата по ал. 1 са длъжни да сключат допълнителна застраховка, покриваща период 5 години, следващ прекратяването на дейността, в случай че вредоносното действие е извършено след ретроактивната дата по ал. 6. ал. 6. (10) За неуредените в този член въпроси се прилагат разпоредбите на Кодекса за застраховането. Права на клиента Чл. 107. (1) Клиентът и лицата по чл. 106, ал. 1 може да се уговорят с договор да бъде сключена отделна застраховка за обезпечаване на отговорностите на представителя за конкретен обект. (2) Клиентът може писмено да изисква от лицата по чл. 106, ал. 1 доказателства за валидна застраховка „Професионална отговорност“. (3)

§ 46: „§ 46. В § 1 от допълнителната разпоредба се създават т. 9 и 10: „9. „Правоспособност“ е признато притежаване на професионална квалификация за представител по индустриална собственост с вписването в регистъра

Благодаря, уважаеми господин Председател. Първо искам да направя една редакционна поправка, за да спазим изискванията на Закона за нормативните актове. Преди подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“ се създава нов § 47, в който са отразени систематично параграфи 49, 50 и 51 по Доклада на Комисията:

Думите „недостатъци“ и „несъответствия“ се заменят с „нередовности“, а думата „недостатъците“ се заменя с „нередовностите“.“

Комисията предлага да се създаде нов § 48: „§ 48. (1) Този закон се прилага за заявките и исканията, по които няма влязло в сила решение до влизането му в сила. (2) По заявките за патенти за изобретения, по които не е постановено окончателно решение до влизането в сила на този закон, и не е заплатена таксата за проучване и експертиза и таксата за публикация за заявката, на заявителя се изпраща уведомление, с което му се предоставя възможност да ги заплати в тримесечен срок. Ако таксите не бъдат заплатени в този срок, заявката се счита за оттеглена и не се публикува. (3) Този закон не се прилага по отношение на сроковете, които са започнали да текат преди влизането му в сила.“

(2) Лицата, които до влизането в сила на този закон са положили успешно изпита по реда на наредбата по ал. 1 се вписват в регистъра на представителите по индустриална собственост, без да полагат нов изпит. изпит. (3) Съдружията на представители по индустриална собственост, вписани в регистъра по наредбата по ал. 1, запазват регистрацията си и правото да упражняват дейност, ако в двумесечен срок от влизането в сила на този закон лицето, което представлява съдружието, представи в Патентното ведомство писмено искане, в което са посочени обстоятелствата по чл. 93, ал. 2, т. 1 – 6, придружено с копие на актуален договор за съдружие. Когато в посочения срок постъпи искане съдружието да продължи да упражнява дейността си под формата на дружество по чл. 89, в регистъра се вписва промяната, като дружеството запазва номера на вписване на съдружието, както и всички пълномощия, произтичащи от упълномощаването на съдружието, при условие че бъде представен единен идентификационен код и се

Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението; предложението на Комисията за създаване на нов § 48 с текст по Доклада на Комисията, както и редакцията, предложена от Комисията,

§ 49: „§ 49. В останалите текстове на закона думите „Молбата“, „молба“ и „молбата“ се заменят съответно с „Искането“, „искане“ и „искането“.“

По § 50 има предложение от народния представител Даниела Савеклива. Комисията подкрепя по принцип предложението и то е отразено на систематичното му място в нов § 6. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 50, който става § 51: „§ 51. В останалите текстове на закона думите „недостатъци“ и „несъответствия“ се заменят с „нередовности“, а думата „недостатъците“ се заменя с „нередовностите“.“

Изказвания, колеги? Няма изказвания. Преминаваме към гласуване. Ще подложа на гласуване предложението на госпожа Савеклиева за отпадане на параграфи 49, 50 и 51 по Доклада на Комисията,

По § 52 има предложение на народния представител Даниела Савеклиева. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Даниела Савеклиева, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

1. Член 5 се изменя така: „Представителство Чл. 5. (1) Всяко лице, което съгласно този закон има правото да извършва действия пред Патентното ведомство, може да направи това лично, чрез адвокат или чрез представител по индустриална собственост. (2) Лице ал. 1, което не е установено в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз, в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, извършва действия пред Патентното ведомство чрез адвокат или чрез представител по индустриална собственост. (3) За представителите по индустриална собственост, включително техните дружества или съдружия, извършващи дейност по представителство по този закон, се прилагат изискванията на глава осма „б“ от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели.“ 2. Създава се чл. 5а: „Правила за представяне на документи и за кореспонденция Чл. 5a. (1) Всички документи в производствата пред Патентното ведомство се представят на български език или с превод на български език. (2) Кореспонденцията във връзка с производствата пред Патентното ведомство се води на адрес в Република България, на електронен адрес или чрез портала за електронни услуги на Патентното ведомство, ако това е възможно. При промяна на посочения адрес страната по производството уведомява Патентното ведомство в 7-дневен срок от настъпването на промяната. (3) Когато страната по производството пред Патентното ведомство не е посочила адрес в на същата се изпраща уведомление, с което ѝ се предоставя най-малко 7-дневен срок от получаването му за посочване на адрес. Когато не е посочен никакъв адрес, се прилагат правилата за уведомяване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, освен ако в този закон не е предвидено друго. друго. (4) Когато страната, инициирала производство пред Патентното ведомство не отстрани нередовностите в срока по ал. 3, същото се прекратява. (5) Проверката за наличието на изискванията по ал. 2 в производствата по заявки за регистрация на марка или географско означение се извършва по реда на чл. 46, съответно по чл. 96.“ 3. В чл. 5, ал. 2, т. 21 думите „когато е упълномощен такъв“ се заменят с „или на адвоката, когато са упълномощени такива“. 4. В чл. 6, ал. 2, т. 6 думите „когато е упълномощен такъв“ се заменят с „или на адвоката, когато са упълномощени такива“.

б) в ал. 3, т. 6 думите „представителя, когато е упълномощен“ се заменят с „представителя по индустриална собственост или адвоката, когато са упълномощени такива“.

В чл. 95, ал. 1 след думите „по индустриална собственост“ се добавя „или на адвоката, които го представляват“. 11. В чл. 98, ал. 1 след думите „по индустриална собственост“ се добавя „или на адвоката, които го представляват“. 12. В чл. 105, ал. 2 думите „когато има такъв“ се заменят с „или на адвоката, когато има такива“. 13. В чл. 112, ал. 2, т. 3 след думите „по индустриална собственост“ се добавя „или на адвокат, когато са упълномощени такива“.

По § 53 има предложение на народния представител Даниела Савеклиева. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Даниела Савеклиева, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 53, който става § 52

извършва действия пред Патентното ведомство чрез адвокат или чрез представител по индустриална собственост. (3) За представителите по индустриална собственост, включително техните дружества или съдружия, извършващи дейност по представителство по този закон, се прилагат изискванията на глава осма „б“ от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели.“ 2. Създава се чл. 5а: „Правила за представяне на документи и за кореспонденция Чл. 5a. (1) Всички документи в производствата пред Патентното ведомство се представят на български език или с превод на български език. (2) Кореспонденцията във връзка с производствата пред Патентното ведомство се води на адрес в Република България, на електронен адрес или чрез портала за електронни услуги на Патентното ведомство, ако това е възможно. При промяна на посочения адрес страната по производството уведомява Патентното ведомство в 7-дневен срок от настъпването на промяната. (3) Когато страната по производството пред Патентното ведомство не е посочила адрес в Република България, на същата се изпраща уведомление, с което ѝ се предоставя най-малко 7-дневен срок от получаването му за посочване на адрес.

не отстрани нередовностите в срока по ал. 3, същото се прекратява. (5) Проверката за наличието на изискванията по ал. 2 в производствата по заявки за регистрация на промишлен дизайн се извършва по реда на чл. 36.“ 36.“ 3. В чл. 7, ал. 1 думите „хартиен и“ се заменят с „хартиен или“. 4. В чл. 8, т. 11 думите „когато такъв е упълномощен“ се заменят с „или адвоката, когато са упълномощени такива“. 5. Член 9 се изменя така: „Достъп до Държавния регистър на промишлените дизайни Чл. 9. Държавният регистър на промишлените дизайни е електронен и публичен и е достъпен на интернет страницата на Патентното ведомство.“ 6. В чл. 31 ал. 1 се изменя така: „(1) Заявката за регистрация на промишлен дизайн се подава в Патентното ведомство по пощата, по факс или по електронен път. Когато заявката се подава чрез портала за електронни услуги на Патентното ведомство, идентификация чрез уникален идентификатор на заявителя, на представителя по индустриална собственост или на адвоката, които го представляват, както и електронен подпис не са задължителни.“

такива“. 8. Член 54а, ал. 4 се изменя така: „(4) Председателят на Патентното ведомство издава сертификат за вписването на представители по индустриална собственост и техните дружества или съдружия пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и предприема необходимите действия за това съгласно изискванията на Регламента.“ 9. В § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби думите „чл. 3, ал. 2“ се заменят с „чл. 84“.“

Изказвания, колеги? Няма. За протокола – съответната номерация на параграфите от 51 по Доклада на моля да бъде коригирана, защото редакцията на § 52 я гласуваме като § 51. Правилно ли съм разбрал? При това положение предишният, който беше гласуван – 52, ще стане § 51. § 51. Правя бележката, за да бъдат оттук нататък съобразени по Доклада на Комисията със съответната преномерация. Благодаря. ЕМИЛ ХРИСТОВ: Подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията за текста на § 52, който ще стане съответен след преномерацията.

Благодаря.

Предложение на народния представител Даниела Савеклиева, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя по принцип предложението.

1. Член 4 се изменя така: „Представителство Чл. 4. (1) Всяко лице, което съгласно този закон има правото да извършва действия пред Патентното ведомство, може да направи това лично, чрез адвокат или чрез представител по индустриална собственост. (2) Лице по ал. 1, което не е установено в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз, в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, извършва действия пред Патентното ведомство чрез адвокат или чрез представител по индустриална собственост. (3) За представителите по индустриална собственост, включително техните дружества или съдружия, извършващи дейност по представителство по този закон, се прилагат изискванията на глава осма „б“ от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели.“ 2. Създава се чл. 4а: „Правила за представяне на документи и за кореспонденция Чл. 4a. (1) Всички документи в производствата пред Патентното ведомство се представят на български език или с превод на български език. език. (2) Кореспонденцията във връзка с производствата пред Патентното ведомство се води на адрес в Република България, на електронен адрес или чрез портала за електронни услуги на Патентното ведомство, ако това е възможно. При промяна на посочения адрес страната по производството уведомява Патентното ведомство в 7-дневен срок от настъпването на промяната. (3) Когато страната по производството пред Патентното ведомство не е посочила адрес в Република България, на същата се изпраща уведомление, с което ѝ се предоставя най-малко 7-дневен срок от получаването му за посочване на адрес. Когато не е посочен никакъв адрес, се прилагат правилата за уведомяване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, освен ако в този закон не е предвидено друго. друго. (4) Когато страната, инициирала производство пред Патентното ведомство не отстрани нередовностите в срока по ал. 3, същото се прекратява. (5) Проверката за наличието на изискванията по ал. 2 в производствата по заявки за регистрация на топология, се извършва по реда на чл. 27.“ 3. В чл. 6, ал. 1 думите „хартиен и" се заменят с „хартиен или“.

107 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 13. Предложението е прието. предложение на народния представител Даниела Савеклиева за създаване на нов § 55. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Даниела Савеклиева, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 53, което е пак във връзка с преномерацията: „§ 53. В Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения: 1.

Чл. 5г. (1) Всички документи в производствата пред Патентното ведомство се представят на български език или с превод на български език. (2) Кореспонденцията във връзка с производствата пред Патентното ведомство се води на адрес в Република на електронен адрес или чрез портала за електронни услуги на Патентното ведомство, ако това е възможно. При промяна на посочения адрес страната по производството уведомява Патентното ведомство в 7-дневен срок от настъпването на промяната. (3) Когато страната по производството пред Патентното ведомство не е посочила адрес в Република България, на същата се изпраща уведомление, с което ѝ се предоставя най-малко 7-дневен срок от получаването му за посочване на адрес. Когато не е посочен никакъв адрес, се прилагат правилата за уведомяване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, освен ако в този закон не е предвидено друго. (4) Когато страната, инициирала производство пред Патентното ведомство не отстрани нередовностите в срока по ал. 3, същото се прекратява. Проверката за наличието на изискванията по ал. 2 в производствата по заявки за издаване на сертификат за нови сортове растения или породи животни, се извършва по реда на чл. 35.“ Комисията

в частта за европейския патент с единно действие се прилагат след влизане в сила на Споразумението относно Единния патентен съд, подписано в Брюксел на 19 февруари 2013 г., ратифицирано със Закон за ратифициране на Споразумението относно Единния патентен съд Предложение на народния представител Евгения Алексиева, направено по реда на чл. 83. ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението.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 в § 51а от преходните и заключителните разпоредби числото „21“ се заличава и се създава изречение второ: „Разпоредбата на чл. 21 се прилага по време на извънредното положение, съответно на извънредната епидемична обстановка и 9 месеца след нейната отмяна.

Изказвания по последните четири параграфа от Закона? Заповядайте, господин Иванов.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Вземам думата по последните два параграфа, които бяха изчетени тук. С недоумение слушах направените предложения и съм изненадан, че в тази зала ще се гласува подобно нещо. В този парламент сме очаквали всичко друго, но не и да се превърнем в машина на времето. Защото подобно антидатиране, което се прави, първо, не е нормална практика, която един парламент трябва да върши, второ, смисълът на Закона, който искате да се промени. Какво искате да направите, уважаеми дами и господа? С общо съгласие всички тук приехме закон, който разреши средствата от Европейския съюз да бъдат разходвани за преодоляване на последствията от пандемията коронавирус. Сега Вие ни предлагате един текст, който казва, че от 14 юли насам да могат да продължат да се правят тези неща – очевидно са правени и очевидно не са узаконени. И днес Вие правите един опит, който, меко казано, е брутален – със задна дата да измените Закона, да узаконите нещо, което очевидно се е случило. Защото с тези поправки или прикривате някаква огромна кражба, или сте настъпили мотиката и Европейската комисия ще удря шамари. С три месеца назад връщаме влизането в сила на Закона. Уважаеми колеги, записали сте, че този закон ще влезе в сила на 14 юли 2020 г. Сега сме 15 октомври 2020 г.! Какво се случва в тези месеци? Няма го вицепремиера Томислав Дончев, какви пари са изхарчени, за какво са изхарчени, какво се прави, какво прикриваме днес? Вкарвате един текст, който влиза в последния момент, без да бъдат запознати народните представители, без да бъде обсъждано в комисия, без да бъде подложено на обществено обсъждане, без да се знае за какво иде реч – за какви пари, какви средства, какво се е правило, защото така, тихомълком може да се извършат революции? Нашето Народно събрание очевидно иска да направи революция в прикриването – не знам – дали злоупотреби, дали нарушения. Някой трябва да дойде да обясни тук. Какво искате от нас? Да узаконим нещо, което се е правило три месеца? А какво се е правило тези три месеца?

Уважаеми колеги, аз предлагам този текст да бъде отхвърлен или оставен за утре за гласуване, да дойде заместник министър-председателят господин Дончев да обясни какво се случва. Защото, ако си мислите, че така тихомълком ще минат нещата, няма да стане.

Защото подобно действие не е характерно. Отделно се нарушава Законът за нормативните актове. В чл. 14, ал. 1 е записано: „Обратна сила на нормативен акт може да се даде само по изключение, и то с изрична разпоредба.“ Къде е изключението, къде е изричната разпоредба тук? Ние нарушаваме и Закона за нормативните актове. Уважаеми колеги, не се прави така. Четвърта година сте в този парламент и го правим все едно за първи път откриваме парламентарната процедура. Записани са куп закони, процедури, гласували сте хиляди закони тук, а сега към днешна дата да правим изобретения, които до голяма степен поставят под съмнение всичко извършено към този момент в борбата с последствията от пандемията коронавирус, вече са безсмислени и са поставени сериозно под въпрос: какво се случва? Някой да дойде и да обясни тук от тази трибуна – министър ли ще бъде, министър-председател ли ще бъде, вицепремиер ли ще бъде, в противен случай го считаме за откровена кражба и за откровено прикриване на злоупотреби. Това мога да кажа. Правя вече тук процедура, господин Председател, да отпадне този текст

Няма реплики. В такъв случай подлагам на гласуване направеното процедурно предложение да се отложи гласуването на последните два параграфа – не се наемам да им казвам номерата, поради това че трябва да бъдат преномеровани. Гласували

Гласували 116 народни представители: за 24, против 90, въздържали 2. Предложението не е прието. Двата параграфа останаха в текста на Закона.

Всъщност кой от новите членове имате предвид, госпожо Савеклиева? Вие казахте: „55“, обаче всички тези параграфи подлежи да бъдат преномеровани. Имаме четири Кой от тези четири предлагате да бъде записан на мястото на § 57 по Доклада на Комисията?

§ 58 по Доклада на Комисията, в който имаме промяна на номерацията на § 57, който ще получи съответния номер, но е § 55 по Доклада.

Гласували 113 народни представители, за 95, против 15, въздържали се 3. Предложението за редакция на последния параграф е прието. Подлагам на гласуване

Гласували 109 народни представители: за 94, против 14, въздържал се 1. Последните четири параграфа от Закона са приети. Следващото заседание на Народното събрание ще бъде утре –15 октомври 2020 г., от 9,00 ч. Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.